Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за разместване в нашата програма, а именно т. 5 – разглеждане на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

Нормално е заседанието да продължи, ако е наличен такъв. Първо, да се направи регистрация, да се види неналичността на кворум и то съгласно Конституцията – повече от 121 човека.

На основание чл. 42, ал. 3 от правилника, по инициатива на председателстващия може да бъде извършена проверка на кворума – поименно, чрез прочитане на имената на народните представители. Обявявам поименна проверка на кворума в залата.

Александър Владимиров Радославов - тук Александър Руменов Ненков - тук Александър Стойчев

отсъства Иван Йорданов Божилов - тук Иван Йорданов Костов - тук Иван Николаев Иванов - тук тук Иван Петров Иванов - тук Иван Стефанов Вълков - тук Иван Тодоров Иванов - тук

По информация от заместник-председателите налице е кворум. Пленарното заседание продължава.

Тунджай Наимов, Ваня Донева, Асен Агов и господин Михалевски.

Председателят, във връзка с предстоящо гласуване, може да извърши по своя инициатива или до два пъти общо в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума”, а не на наличния състав на Народното събрание в пленарната зала. (Силен шум, възгласи и

присъстващите в пленарната зала народни представители да регистрират по електронен път присъствието си в залата.

Тодор Димитров – процедура. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за промяна в нашата програма, а именно т. 5 да стане т. 11 и да бъде разгледана преди парламентарния контрол.

Уважаеми колеги, опасенията, които изразих тази сутрин, се оказаха напълно основателни, а именно, че вие искате да отложите разглеждането на този доклад, да изтупате топката, да мине време, да се забрави. С прехвърлянето на тази точка като точка последна от седмичната програма, се поставя изобщо под въпрос дали в тази парламентарна сесия ще се разгледа този доклад, предвид натоварения дневен ред, който имаме.

Това е отговорът на Вашия въпрос от сутринта: какво е политически чадър? Защото това е един фрапантен случай на опъване на политически чадър от страна на ГЕРБ (шум и лицата, замесени в този скандал. Това даже не е политически чадър, а е икономически чадър, защото в случая става дума за много пари или казано накратко гербаджийски чадър върху един скандал, какъвто няма друг в нашата парламентарна история. По повод ситуациите, в които изпадате с проверката на кворума, искам да ви кажа, че това е жалко за българския парламент

и сливате професионалните театри, визирам „Сълза и смях” към Народния театър, наблягате на самодейните театри, в какъвто самодеен театър превръщате парламента с тези смешни хватки, които правите с изкуствено нисък

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за размяна на точките. Гласували

Прекратете гласуването! Гласували 69 народни представители: за 62, против 6, въздържал се 1. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Манолова – прегласуване. Уважаема госпожо председател, искането ми формално е за прегласуване, но използвам случая, който е свързан с това гласуване, за да кажа, че днес лъсна целият цирк, който вие разигравате ежедневно всяка сутрин с регистрацията на кворума. Всяка сутрин в залата се регистрират умишлено малка част от депутатите от ГЕРБ, за да могат през деня да си щъкат напред-назад и да не участват в гласуването. Направете... Как иначе можете да обясните факта с ниския кворум, който беше регистриран тази сутрин и който вие въпреки това не можахте да постигнете при гласуванията, и кворума, който щеше да се окаже, ако госпожа председателката беше довършила поименната проверка докрай?

и може би е крайно време да се постави въпросът и за информационната система – за системата, която отчита гласуването, защото за никого не е тайна, че гласуването с чужди карти е техническо възможно. Втората част от управлението на пленарната зала по стила „шменти-капели” е тази информационна система, която е една парлама и вероятно се използва от управляващите за манипулации в гласуванията. (Възгласи:

Прекратете гласуването! Гласували 69 народни представители: за 62, против 6, въздържал 41, въздържали се 5. За лично обяснение давам думата на председателя на Народното събрание – госпожа Цачева. Уважаема госпожо Манолова, не съм убедена, че ще мога да повторя точно начина и

че електронната система, по която се отчита кворумът за наличието на народни представители в залата, съгласно правилника ни в Народното събрание не е творение на това ръководство на Народното събрание и на състава на Четиридесет и първото Народно събрание. Ако Вие сте имали воля да промените мониторите и начина, по който се отчита гласуването и кворумът в Народното събрание и в сградата, сте имали време – четири години, за да го промените. Няколко пъти по повод на заявление от страна на левицата, че манипулирам Народното събрание при реализирането на кворума и отчитането му, съм Ви казвала: направете предложение за промяна в правилника.

Благодаря, госпожо председател. Първо процедура: ще помоля в залата да бъдат допуснати госпожа Нели Нешева директор на Националната здравноосигурителна каса, господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, и д-р Ивайло Ваклинов – началник-отдел в Националната здравноосигурителна каса. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

Моля, квесторите, поканете гостите в залата. Моят процедурен въпрос, уважаема госпожо председател, е свързан с начина на водене и

от поне 121 народни представители. Ако някой не иска да е така, трябва да направи предложение не за промяна на правилника, а на Конституцията. Така че това, което е записано на таблото за кворум, то представлява мнозинството, с което се приемат актовете на Народното събрание, а кворумът е регистрираният в началото на заседанието кворум. Това е истината от гледна точка на законите и Конституцията. Аз Ви благодаря за позоваването на Конституцията, но когато цитирате ал. 1, имайте предвид и редакцията на ал. 2.

Комисията по бюджет и финанси относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 002 01 57, с вносител Министерския съвет, приет на първо гласуване на 21 юли 2010 г.” „Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Алинея 2 от чл. 81 на Конституцията гласи: „Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители”. Освен когато Конституцията не изисква квалифицирано мнозинство, мнозинството за приемане на законите означава гласове „за” повече от присъстващите народни представители, а минимумът, който се изисква, за да се приемат актовете, е 121 народни представители.

нова свежест в парламентарната битност, че законите трябва да се гласуват с гласове „за” повече от присъстващите народни представители.

Постъпило е предложение от народните представители д-р Евгений Желев, Мая Манолова и Михаил Миков. Комисията не подкрепя предложението: § 1. В чл. 1 се правят следните промени: 1. В т. 2, ал. 2: а)

Дебатите са открити. Господин Ваньо Шарков иска думата. Благодаря Ви госпожо председател. Във връзка с предложението, което сме направили, адмирираме желанието на управляващите да увеличат приходите от здравноосигурителни вноски.

Второ, защото броят на здравно неосигурените български граждани съгласно отговора на Министерството на финансите се е увеличил от 1 млн. 300 хиляди в края на миналата година на 1 млн. 900 хиляди към 31 май Разбира се, в тази бройка влизат и хората, които пребивават зад граница и не са уведомили за това Националната агенция за приходите. Те винаги влизат в тази бройка. На трето място, защото работодателите още в края на месец септември 2009 г. съгласно отговора, който дадоха тогава от Националната агенция за приходите, дължаха 199 млн. лв. на Националната здравноосигурителна каса.

за адекватно увеличението на приходната част на бюджета с 40 млн. лв. Всъщност, няма друг приход в бюджета на държавата, който актуализирахме преди една седмица, където да има такова оптимистично увеличение на приходната част. Ако приемем, че днес приходите от здравноосигурителни вноски могат да бъдат увеличени с 40 млн. лв., това означава, че или умишлено е заложена по малка събираемост, за да може със здравноосигурителни вноски на българските граждани да се крепи фискалният резерв, както това се правеше в предишните години, или действително има увеличен приход от здравноосигурителни вноски, който обаче не е отишъл реално за сектора на здравеопазването. Ние предлагаме оптимизмът в условията на криза да бъде заменен с реализъм. Предлагаме да се намерят механизми за изпълнение на заложените приходи

лв. Всичко да бъде за сметка на преходния остатък или така наречения Голям резерв в БНБ. Този резерв беше създаден именно с тази цел. Когато създавахме Националната здравноосигурителна каса през 1999-2000 г., многократно се задаваше въпросът защо е необходим този резерв. Ето затова беше необходим този резерв: за да бъде гарантирана здравната помощ при извънредни ситуации и кризи, които могат да компрометират финансовата стабилност на Националната здравноосигурителна каса. Днес в този резерв, пак съгласно отговора на Министерството на финансите, има 970 млн. лв., тоест това може да бъде направено. На второ място, това е необходимата макар и едва ли достатъчната сума за възстановяване на нормалния цикъл на разплащане особено с изпълнителите на болнична помощ – нещо, което те очакват. На трето място, защото с такава актуализация на разходната част можем да доближим финансирането на болничната помощ до това от 2009 г. и с предприетите мерки за преструктуриране на болничния сектор да се гарантира тяхната финансова стабилност. Няма да казвам, че едва ли и с тази актуализация можем да се доближим поне до процент от брутния вътрешен продукт, който Албания отделя за здравеопазване. Все още сме доста далече. И не на последно място, защото под тези 350 млн. лв.,

Уважаеми господин Шарков, аз ще Ви репликирам в частта на увеличените приходи. Не зная Вие с какви точно данни разполагате, за да твърдите, че в никакъв случай тези приходи, които се предлагат в изменението на бюджета – допълнително 40 милиона, ще бъдат или няма да бъдат изпълнени, но цифрите за първото полугодие на 2010 г., а именно януари и юни, показват ръст на 8,8% спрямо миналата година, както и анализите, които Националната агенция на приходите прави в тази посока, показват, че тази тази тенденция на ръста ще се запази и за второто полугодие, а именно нейното изражение в числа е 40 милиона. Смятам, че

Конституцията е записано, че законите за бюджета се внасят от Министерския съвет точно заради това, защото те имат данните, с които могат да направят този анализ и могат да защитят тези цифри, които предлагат. И аз смятам, че

председател. Уважаема госпожо Стоянова, всичко това е така, увеличението на приходите от здравноосигурителни вноски в голяма степен е за сметка на това, че ние вдигнахме базата, върху която самоосигуряващите се граждани плащат своите здравноосигурителни вноски, от 240 на 420 лв. Това е единствената сфера, в която имаме реално увеличение на приходната част от здравноосигурителните вноски. Но на фона на това, че броят на здравно неосигурените български граждани се увеличава, няма как да бъдем оптимисти за това, което ще се случи до края на годината. И това ни дава основание ние по-скоро да настояваме за ефективни мерки по събираемостта – да бъде изпълнена тази събираемост, която е заложена в бюджета.

изпълнение на тази събираемост на здравноосигурителните вноски при увеличение с 2% на вноската, а в крайна сметка се оказа, че тази събираемост не е изпълнена с 250 милиона. Това е притеснителното.

(КБ): Уважаеми колеги, изказването ми е по предложенията, които сме направили заедно с колегите Евгений Желев и Михаил Миков, които касаят увеличаването на здравноосигурителните плащания с тази актуализация на бюджета на Здравноосигурителната каса. Няма да се спирам върху увеличаването на приходната част, защото изцяло споделям казаното от господин Ваньо Шарков и неговия скептицизъм относно това как ще бъде постигнато това увеличение от 40 млн. лв. в приходната част на бюджета на НЗОК. Защо ние от Коалиция за България предлагаме със 130 милиона да бъде коригирано предложението на Министерския съвет? Тоест увеличението на разходната част на Касата да стане 350 млн. лв.? Защото точно с толкова в края на миналата година беше намален бюджетът на Националната здравноосигурителна каса в сравнение с 2009 г., като от тази цифра изключвам факта, че в началото на тази година бяха разплатени задълженията на Касата към болниците за месеците ноември Тоест стартът на плащанията на Здравноосигурителната каса беше минус 350 млн. лв., минус милионите, които бяха платени за месеците ноември и декември. Освен това 350 млн. лв. е цифрата, която беше обект на споразумението, сключено между Синята коалиция и финансовия министър. Това беше предметът на меморандума, който беше условие да бъде подкрепен бюджетът за 2010 г., като обещанието беше в средата на годината, ако се окаже, че парите за здраве не стигат, тези пари да бъдат добавени в бюджета на касата – дали чрез разблокирване на нейния резерв или чрез допълнително финансиране от републиканския бюджет. Как предлагаме да бъдат разпределени тези пари? Предлагаме от 27 милиона на 40 млн. лв. да бъде увеличението на парите за лекарства. Такова е между другото и становището на председателя на една от пациентските организации, официално оторизиран да участва в заседанията на Здравната и Бюджетната комисия, в които той обосновава своето предложение за увеличение с 40 млн. лв. за парите за лекарство за хората, които могат да ги ползват чрез подпомагане от Касата.

Към днешна дата Касата не се е разплатила изцяло за месеците след март, тоест за април, май и юни, като плащанията даже и за м. март са в рамките на 80% от дължимото от Касата на болниците. С въвеждането на лимитите от 1 юли ситуацията ще стане още по-драстична, когато болниците ще бъдат изправени пред дилемата дали да лекуват без пари пациентите, което те не могат да си позволят, дали да им откажат лечение или да ги насочат към някое друго лечебно заведение. Практически достъпът на хората до болнична помощ след изчерпването на лимитите, тоест след 15-о или 20-о число на съответния месец, ще стане невъзможно. Ситуацията в болниците наистина е драматична. Те не са се разплатили с доставчици на лекарства, неравномерно се разплащат заплатите на хората, които са ангажирани в тях, неравномерно се плащат социални осигуровки и в крайна сметка се получава бумерангов ефект. искам да ви кажа, че, ако не приемете това увеличение с 350 млн. лв., което според мен също е недостатъчно, във всички случаи в края на тази година, най-късно през м. октомври ще се стигне до последваща актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. И тогава ще бъдете изправени пред дилемата дали отново да не прехвърлите задълженията към следващата година и тази порочна практика да се пренесе оттук и занапред в 2011, 2012 г. и пр. И един въпрос. Тук, в актуализацията на този бюджет на Касата я няма здравната реформа. Няма ги парите нито за пътеки за долекуване, които по обещание на здравната министърка трябваше да влязат в сила от 1 юли, няма ги парите за малките болнички, няма ги парите, които ще помогнат болниците да се преструктурират, а не просто да се закрият. Напротив, този бюджет води голяма част от болниците към фалит и към едно естествено постигане на първоначално посочената цел – тяхното оптимизиране до 100. От 400 до 100. реплики? Няма желаещи. Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо, поставям на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров, неподкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Поставям на гласуване текста на вносителя за § 1, подкрепен от комисията.

Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров за създаване на нов § 2. Комисията не подкрепя предложението: „§ 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

се стремя да бъда максимално кратък. Загубихме доста време в днешния ден да се занимаваме с глупости, а не със законопроекти. Първо искам да кажа, че предложението, което ние сме направили, касае броя на направленията, които се издават от общо практикуващите лекари, както и по отношение на въвеждането на делегираните бюджети. Искам да ви кажа, че делегираният бюджет е бюджетът, който създава несигурност и непредвидимост за финансовото състояние на лечебните заведения, докато прогнозният бюджет може да има дисциплиниращ ефект върху разходите, основан върху извършените дейности за минали периоди при спазване на критерии и стандарти. Това е, което и Министерството на здравеопазването се опитва да направи с промените в Закона за лечебните заведения. Делегираният бюджет обаче може да ограничи достъпа на пациентите до лечебни заведения, поради финансови причини, което противоречи на конституционното право за гарантиран достъп до медицинска помощ, докато прогнозният бюджет, който ние предлагаме, при добър контрол може да запази достъпа по медицински показатели, а не да го ограничава по финансови. Делегираните бюджети спъват всеки опит на лечебните заведения да повишат качеството на своята дейност, докато прогнозното бюджетиране на дейността им може да се превърне в стимул за преструктурирането и подобряването на дейността И на последно място – делегираният бюджет, колеги, особено тези, които сте били в предишни парламенти и сте се занимавали с реформата в здравеопазването – делегираният бюджет е бюджетът, който е извратен модел на възраждането на съветския модел на здравеопазване на Семашко, а прогнозният бюджет може да бъде бюджетът, който да се превърна в стимул за подобряване качеството на медицинската помощ, затова и в тази връзка са направени направените от нас предложения в този и в следващия параграф, за да не ограничаваме достъпа на пациентите до здравна помощ. Благодаря Няма желаещи. Други народни представители искат ли думата? Не. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров за създаване на нов § 2, което не е подкрепено от комисията.

подкрепено от комисията. Гласували 85 народни представители: за 19, против 33, въздържали се 33. Предложението не е прието.

Текстът на т. 1 става ал. 1; - Текстът на т. 2 става ал. 2, като в нея думата „задължителни” се заменя с „прогнозни”, а думата „делегирани” отпада; Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: „(3) За второто полугодие на 2010 г. прогнозните стойности по ал. 2 се определят на не по-ниска стойност от реално отчетената и извършена дейност през второто полугодие на 2009 г., която се намалява с отпадналите през 2010 г. дейности, за които лечебното заведение няма сключени договори и се увеличава със стойността на прогнозния брой дейности по сключени нови договори”.

Алинея 4 става ал. 6, като в нея думата „делегираните” се заменя с „прогнозните” и изразът „по ал. 1, т. 2” се заменя с „ал. 2”. Доктор Шарков, ще вземете ли отношение или не? Вие направихте общо изказване. Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение? Няма. В такъв случай подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров за създаване на нов § 3, който не се подкрепя от комисията.

Поставям на гласуване наименованието на подразделението, както е по текста на вносителя. Моля, гласувайте.

Моля народните представители да влязат в пленарна зала не само когато се прави проверка на кворума, но и когато се гласува, защото иначе пак ще правим проверка на кворума.

Няма желаещи народни представители за изказване. Моля да гласуваме § 2 по текста на вносителя.

Това са два законопроекта – единият е с вносител Министерския съвет, а вносител на другия е Мая Манолова и група народни представители. Имаме процедура – заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета с 6 дни, като по този начин крайният срок за внасяне на предложения изтича на 3 септември. Благодаря. Благодаря Ви. Обратно становище няма. Гласуваме направеното процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене.

Прекратете гласуването! Гласували 69 народни представители: за 62, против 6, въздържал се 1. Предложението е прието. По законопроектите, които преди малко докладвах, че започваме да разглеждаме, водеща е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, разпределени са и на Комисията по правни въпроси. Господин Бакалов, Вие ли ще докладвате

На редовно заседание, проведено на 17 юни 2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за защита от дискриминация, № 002-01-43, внесен от Министерския съвет на 21 май 2010 г. Проектът на закон се състои от един-единствен параграф, с който се налага намаление на числения състав на Комисията за защита от дискриминация от девет на седем члена, като четирима от тях се избират от Народното събрание, а трима се назначават от президента. Поставя се и изискването поне четирима от членовете да бъдат юристи. Законопроектът се внася на основание Решение № 870 на Министерския съвет от 2009 г. за оптимизиране на състава и мандата на независимите регулаторни органи, като основен аргумент за приемането му е съществуващата финансова и икономическа криза в страната. Тъй като мандатът на членовете на комисията вече е изтекъл, се предлага Народното събрание в срок един месец от влизането на закона в сила да избере, а президентът да назначи своята квота от членовете на комисията. Предвижда се до встъпването в длъжност на новоизбраните членове на комисията, досегашните й членове да продължат да осъществяват дейността си. В проведените дебати бяха изразени различни мнения. Някои народни представители изразиха загриженост за ефективността на работата на комисията в предлагания намален състав. Като независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите комисията разглежда и решава заведените пред нея преписки в заседателни състави, които се определят от председателя Той определя постоянни състави, специализирани в материята по дискриминация - на етническа и расова основа; на основата на пол и на основата на други признаци по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация. множествена дискриминация се разглеждат от разширен състав от петима членове. Вземането на решенията в производството за защита от дискриминация се извършва от тричленен и петчленен състав, като понякога се случва едновременно да заседават и двата състава. Намаляването на броя на членовете на комисията би затруднило съществено дейността й, тъй като при отсъствие на неин член или наличието на конфликт на интереси на някои от членовете й гледането на дела би се провалило. Категорично бяха изразени мнения, че Комисията за защита от дискриминация не може да бъде причислена към останалите комисии и съвети, които имат регулаторни функции. Нейните функции са специфични, свързани с една много чувствителна за Европейския съюз тема - защитата на човешките права от дискриминация. След проведената дискусия Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 8 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за защита от дискриминация, № 002-01-43, внесен от

и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28 май 2010 г. На редовно заседание, проведено на 17 юни 2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28 май 2010 г.

Комисията действа като особена юрисдикция и разглеждането на преписките се извършва от три и петчленни заседателни състави, специализирани по отделните признаци, изброени в чл. 4, ал. 1 на закона. На практика целият процес е почти идентичен на съдебния. Съгласно чл. 68, ал. 1 от действащия закон решенията на комисията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК и поради тази причина и естеството на работата на комисията е необходимо в състава й да преобладават хората с юридически познания. В законопроекта се предлага да се запази деветчленната комисия, като седем от членовете й да бъдат юристи. В практиката на комисията съществуват случаи, при които редовно призованата ответна страна не взема становище, не се явява на откритите заседания и не предоставя доказателства. След постановяване постановяване на решението често тази пасивна в производството страна обжалва пред Върховния административен съд решението, като представя за първи път аргументи, доводи и доказателства, които е имала възможност да представи пред комисията, но не го е направила. Представянето на нови доказателства пред съда може да доведе до отмяна на решението на Комисията за защита от дискриминация. Предвид това и с оглед на дисциплиниране на страните в производството пред комисията се предлага въвеждане на правната фигура на неприсъствено решение, което не подлежи на обжалване, по подобие на чл. 238-240 от Гражданския процесуален кодекс. Голяма част от случаите на дискриминация са извършени от юридически лица и еднолични търговци и е почти невъзможно откриването на индивидуалния извършител на дискриминацията, тъй като тя често е резултат от колективно решение на орган на управление. Поради тази причина в чл. 78 на закона се предлага налагане на имуществена санкция на юридически лица, търговци и органи на държавното управление за извършена от тях дискриминация. След проведените дебати Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 3 гласа „за”, 8 гласа „против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация,

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28 май 2010 г.” На свое заседание, проведено на 7 юли 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28 май 2010 г. Законопроектът беше представен от госпожа Мая Манолова. В момента не съществува възможност Комисията за защита от дискриминация да издава подзаконови нормативни актове, като със законопроекта се предлага да може да издава вътрешни наредби и други актове, необходими за нуждите на прозрачността и за улеснение на гражданите с цел запознаването им с производството пред комисията. Предлага се в състава на комисията да има поне 7 юристи, тъй като материята, с която борави в дейността си, е изцяло правна. Това налага задълбочени познания в областта на правото, умения за съобразяване в хода на проучването, откритото заседание и при постановяване на крайния акт. С § 3 се предлага въвеждането на санкция за възпрепятстване събирането на допуснати от комисията доказателства. Предлага се и Комисията за защита от дискриминация да разполага с възможността да налага предварителни обезпечителни мерки за предотвратяване или преустановяване на дискриминация и други нарушения на Закона за защита от дискриминация, които да се постановяват в закрито заседание, без призоваване на страните и да подлежат на предварително изпълнение по подобие на обезпечителните производства в ГПК, с цел укрепване ефективността на защитата от дискриминация. Предвижда се възможността за налагане на имуществена санкция на юридически лица, търговци и органи на държавното управление за извършена от тях дискриминация. Преходните разпоредби се предлага в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с оглед регламентиране правомощията на Комисията за защита от дискриминация, органите по изпълнение на наказанията да оказват на членовете й съдействие и да предоставят необходимата информация. На докладчика по съответната преписка се дава правото да посещава и разговаря насаме с осъдените и задържани лица – страни по преписката. С цел осигуряване на ефективна защита от дискриминация се предлага решението на Комисията за защита на дискриминация, с което се установява дискриминация или нарушение на Закона за защита от дискриминация, да е правно основание за възобновяване на административното производство и да е възможна и да е възможна отмяната на влезлия в сила дискриминационен административен акт. В дискусията взеха участие народните представители Искра Фидосова, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.

което не е в съответствие с чл. 70, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, съгласно който по въпросите, които не са уредени в този раздел, се прилагат разпоредбите на

В § 4 се предлага създаването на чл. 59а относно обезпечителните мерки, които по същността си са принудителни административни мерки. Такива мерки има разписани в чл. 76, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация Комисията за защита от дискриминация по своя инициатива или по предложение на синдикални организации, на физически или юридически лица може да прилага за предотвратяване или преустановяване на нарушенията по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, както и за предотвратяване или отстраняване на вредните последици то тях. Не е необходимо да се въведе като задължение в закона разписването на изискването комисията да се състои от 9 души, от които поне 7 юристи, визирано в § 2. След проведеното обсъждане и гласуване с 3 гласа „за”, 8 гласа „против” и 6 гласа „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50,

Уважаеми колеги, законопроектът, който е внесен от мен и от колеги от Коалиция за България, е по повод отчета за 5-годишната дейност на Комисията за защита от дискриминация. Това е достатъчно дълъг период, през който да се направи оценка, анализ за дейността на комисията и да се предложат промени в правилата на нейното функциониране, което сме се опитали да направим с този законопроект. На първо място, предлагаме възможността Комисията за защита от дискриминация да изготви свой правилник. Необходимостта от подобно решение е свързана с насочеността на дейността на комисията към широк кръг граждани, за които би било по-полезно и по-адекватно за защита на техните права предварително да са наясно с правилата, по които функционира комисията. За какво става дума? Дейността на Комисията за защита от дискриминация е изключително правна и много се доближава до административното съдебно производство – като се започне като се започне от способите за сезиране на комисията и се стигне до структурата на процеса в неговата открита фаза – открито заседание. Касае се за процес, който макар да се развива пред административен орган, много прилича на съдебния процес. Затова е необходимо ясно да бъдат регламентирани правилата, та гражданите да могат да защитават своите права и интереси, от една страна, а от друга страна е наложително преобладаващият състав на членовете на тази комисия да бъде от юристи, за да могат адекватно да се справят с правилата и процедурите. Аналогиите са много. Например докладчикът по един казус, който проучва случая, го докладва във фазата на откритото заседание, например същността на решението, което се постановява по всеки случай на дискриминация, което трябва да бъде много добре аргументирано, защото аргументирано, защото комисията се явява първата фаза на това производство. Следващата е Върховният административен съд, който би следвало върху същността на този акт да се произнесе категорично по случая – дали се касае за дискриминация и какви мерки следва да бъдат взети. Аналогията между процедурите и процеса, който се развива в този административен и

и във връзка с това, че комисията заседава в конкретни заседателни състави. Така или иначе, за да се произнесат членовете на комисията по един случай – жалба от те формират 3-членен или 5-членен състав, който след проучване на случая трябва да се произнесе с крайно решение. Няма как по пътя на формалното намаляване на състава на тази комисия да се постигне ефективност в нейната дейност. Това практически е невъзможно и с оглед на процедурите, които се случват там. Предложили сме и доста подобрения на административния процес, които произтичат от практиката на органа, като например предложението за въвеждане на фигурата на „неприсъственото решение”. Давате си сметка, че неглижирането в най-добрия случай от страна на органите, които упражняват дискриминация по отношение на хора, засегнати от тази дискриминация, е повсеместна практика. Обикновено обвиненият, че обвиненият, че проявява дискриминация, нито се явява пред органа, нито представя доказателства, нито по някакъв начин съдейства за изясняването на случая. В крайна сметка в следващата фаза – пред Върховния административен съд, той започва да се оправдава, че до момента не е представил своята версия, не е сочил доказателства, което ненужно разтлачва във времето произнасянето по тези жалби на гражданите. Предлагаме също така да бъде въведена възможността за налагане на обезпечителни мерки, което има дълбок смисъл. Не ги разбирайте като налагане на запори или възбрана върху имуществени права на обвинения в дискриминация, а в спиране на действието, което поражда дискриминация, защото след това се получава ефектът „след дъжд качулка”. Например ако е обявен конкурс, който съдържа в себе си изцяло дискриминационни признаци по пол, възраст, етническа принадлежност или други, произнасянето на Комисията за защита от дискриминация е възможно процесът да е финализиран, да е избрано лице в резултат от този конкурс, с него да е сключено трудово или служебно правоотношение и в крайна сметка от цялата процедура пред този административен орган да няма никакъв смисъл. Затова ние предлагаме фигурата на обезпечителните мерки за предотвратяване или преустановяване на дискриминация. В голяма част от случаите извършителите на прояви на дискриминация се крият зад решенията на колективни органи или оплакванията са насочени срещу юридически лица или еднолични еднолични търговци. Затова предлагаме възможността за налагане на имуществени санкции в тези случаи. Знаете или поне всички юристи знаят, че глобата е санкция по отношение на физическо лице. Така че, по този начин ще се даде възможност да се санкционират и колективните органи, които с дейността си упражняват дискриминация и поставят в неравностойно положение български граждани. Също така се възстановяват и опциите и възможностите за възстановяване на първоначалното положение в случаите, в които става дума за издаден административен акт, чието привеждане в изпълнение води до дискриминационни последици, като се придава някаква стойност на самото решение на Комисията за защита от дискриминация като такова, което да служи за отмяна на един административен акт. Лично аз считам, че ако този законопроект бъде приет на първо четене и ако вие наистина вложите мисъл в това, което предлагаме, в крайна сметка нашето законодателство за защита от дискриминация ще стане по-добро. Излишно е тук да се позовавам на европейските стандарти, на това, че подобни органи има във всяка една европейска страна, или да ви соча примери колко български граждани в момента, въпреки че сме едно относително модерно общество, са подложени на дискриминация не само по политически признак, а и по полов признак, а и по признака възраст, и по етническа принадлежност. В крайна сметка, ако наистина искаме да проявим едно адекватно демократично отношение – отношение, което съблюдава правата и свободите на хората, би следвало да се заслушаме и да прочетем по-внимателно

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ненапразно веднага аз, от „Атака”, взимам думата, защото това е тема, която ние сме разисквали, развивали пет години в Народното събрание – и в 40-то Народно събрание, от самото начало на създаването на тази абсолютно ненужна, фалшива и синекурна институция. институция. Предложенията са две – на Министерския съвет и на Мая Манолова. На Министерския съвет предложението ние ще го подкрепим дотолкова, доколкото се редуцира броят на представителите в ръководството, а оттам и на самата тази така наречена институция – Комисия за защита против дискриминация. Ние ще го подкрепим дотолкова и не в пълния смисъл, не без други съображения, не безусловно, защото на нас би ни се искало се искало този законопроект да ликвидираше изобщо комисията като абсолютно ненужна. В годините и като законодателство, и като образувание, и като структура комисията се създаде, за да бъде комисия на ДПС, за да бъдат назначени обаче в нея и хора от предишната тройно управляваща коалиция – и от БСП, и от НДСВ, под ръководството на човека от ДПС Кемал Еюп – член от висшето ръководство на ДПС. След като му изтече мандатът, може би той отново е член на висшето ръководство. Това не го знам, а и няма толкова значение. За всички тези години Комисията изхарчи много милиони, комисията имаше ръководство със заместник-председатели, коли, секретарки, като през цялото време, смело можем да кажем, че тази комисия всяка година имаше една основна дейност – да ни представи един свръхлуксозен доклад на свръхлуксозна хартия, с много фотоси, на всеки от които Кемал Еюп – Кемал Еюп приема делегация, приема пострадали, Кемал Еюп някъде в Европа на съответното събитие, на срещи с подобни нему председатели. Разбира се, другата важна дейност на членовете на комисията беше да си получават заплатите, да си карат колите и да си пият кафетата в самата институция. Една легенда години наред цари, че по европейските изисквания сме трябвало да имаме такава специализирана комисия. Има страни, в които, разбира се, има такива комисии, но в повечето от страните от Европейския съюз няма такива комисии. Няма нужда да има такава комисия и в България, защото има органи, институции, които се занимават по тази тема и с тези проблеми. Това са полиция, съд, прокуратура, дознание – съответно към полицията, има омбудсман на страната, който също се занимава по този въпрос, и такава специализирана институция просто не е нужна. нужна. Тук госпожа Манолова е поела функцията и задачата да внесе законопроект и то успоредно със законопроекта на Министерския съвет. Аз ще ви обясня защо това е така. Мая Манолова върши работата на ДПС. всичко това, което тя предлага, стои ДПС. Всичко е съгласувано с ДПС, но от кумува срама ДПС не внасят законопроекта от тяхно име с надеждата общо взето и да ни убедят, та да минат някои от нещата. Госпожа Манолова е приела с желание тази задача, за да се упражни за пореден път в в реторика и да покаже правни знания, както се опита и да го направи. Тук се спомена, че ответните страни – било то юридически или физически лица, не се явявали в производствата пред комисията. Разбира се, и аз ще ги посъветвам да не се явяват. Ще ви кажа защо не се явяват, уважаеми колеги. Не се явяват, защото тази комисия пред хората, сред обществеността в България няма абсолютно никакъв авторитет. Кой ще се яви пред тази комисия да го разследва, да го разпъва на Кеман Еюп, който всъщност превърна Комисията за борба против дискриминация точно в Комисия за защита на дискриминацията. Ако видим казусите, които са били разглеждани, те са смехотворни. Общо взето най-честият казус, ако забележите, ще е че някой не бил допускан в заведение на някой, тъй като бил еди какъв си. Много често съвсем основателно не бива допускан някой в заведение на еди кой си, тъй като човекът е скандален, тъй като създава проблеми и той не бива допускан. Естествено, че няма да бъде допускан. Затова той бива подлаган на административно производство, бива осъждан на сума, която съответно да заплати. Това е дейността на комисията. Тук се стига до едни абсолютно правни абсурди – за неприсъственото решение, ако той не присъствал, какви да бъдат последиците. Това го няма никъде в българското право, нито един друг институт, по нито един друг закон, по нито един друг процес. Да го въведем като изключение, госпожо Манолова, и то не за друго, ами по тая толкова съдбоносна и важна за държавата материя, както и задачите, които изпълнява Комисията за борба против дискриминацията, или също безумно предложение – предварително изпълнение на решенията на комисията, като знаем юридически, че предварително изпълнение на решения или присъди се допуска в строго установени, по абсолютно изключение случаи, в гражданското право най-вече, когато се касае до някакъв много накърним и опасност да бъде нарушен гражданския интерес. Така че, ако продължим в тази връзка, аз мисля, че това са смешни предложения, опити за някакво напълване със съдържание на функциите на правомощията на тази комисия и опит за придаване на някакво нейно значение и създаването на някакъв неин авторитет – нещо, което, когато виждаме, че просто трябва да се затваря пазар ние да отваряме сергия. Комисията е на отмиране, уважаеми колеги, и като институция от нея няма смисъл, няма каквато и да е полза за обществото. Ако оправим тази грешка все пак, макар и с редуциране на нейния състав и броя на нейното ръководство или съответно намаляване на нейния бюджет, който всяка година се е движил между 3 и 4 милиона лева, грешни пари за българския данъкоплатец. Това е абсолютна грешка! Така че, оттук нататък ние ще продължим да настояваме за закриването на комисията, въпреки че

би нямаше да вземам отношение в такъв план, ако не беше това изказване на колегата Шопов. Според него не трябва да има никакви такива независими органи в държавата – има си полиция, има си Прокуратура и МВР – не трябва да има никакви такива органи, които са много ярък белег на гражданското общество. В крайна сметка – България вече е член на Европейския съюз и това е европейска практика. Така че да се говори, че няма нужда от такава комисия, че това е излишно, че имали секретарки, коли, ами, че то и там има – секретарка и кола като

Мислим, че това е справедливо, защото работата е от правен характер, не е от общи знания и смятаме, че тази комисия и този тип орган не би трябвало въобще да се дискутира – дали да изчезне, дали да го ликвидираме, защото това не е, пак повтарям, практика на Европейския съюз.

основните, ако мога да кажа, от името на парламента, представители на комисията. Няма да има никаква опасност, че това ново ръководство не би било ефективно и не би било справедливо в своите съждения и решения. С това искам да

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедура по целесъобразност да удължим днес работното време до приключване на точката, която в момента гледаме, гледаме, и следващата седма точка – Проект за Решение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на днешното пленарно заседание до

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В края на тази парламентарна сесия ние разглеждаме поредния закон, целящ икономии чрез механично съкращаване състава на определени независими държавни органи. Днес ние разглеждаме Комисията за защита от дискриминация. Както виждаме, механично, както за всички останали независими органи, така и тук се предлага да се съкрати този състав от девет на седем човека. Мотивировката в законопроекта, внесен от Министерския съвет, е пределно кратка и по същество не е мотивировка, а е преразказ на съдържанието на законопроекта. Няма никаква представена информация, основания – защо трябва да се съкрати, какво ще се спести с това, с какво ще се подобри дейността на този орган и така нататък, просто в изпълнение на някакво си решение на Министерския съвет се предлага и тука съставът Уважаеми колеги, за пореден път ви обръщам внимание, че и тука, както и в много други случаи, вие трябва да погледнете не по този механичен и автоматизиран начин, както ви се налага отнякъде, с оглед на спецификата на този орган и най-вече задачите, мисията, която му е възложена и от българския законодател, и от Европейския съюз, по чието категорично изискване този орган беше създаден преди доста години. Този орган беше създаден, именно за да провежда една ефективна политика за защита на българските граждани срещу всякакви форми на дискриминация, основани на различни признаци пол, етнос, религия, убеждения, физически способности или възможности на лицето и така нататък. Този орган не е просто един регулаторен орган, както са голяма част от другите, другите, например Комисията за финансов надзор или Сметната палата, или Комисията за регулиране на съобщенията. Това е, както стана ясно, един квазисъд, който в една процедура, която до голяма степен е заимствана от съдебната, разглежда на открити заседания с изслушване на страните, със съответни способи за събиране на доказателства тези жалби, които постъпват и се произнасят. Тази комисия заседава в определени състави – тричленен, след което може да се обжалва пред петчленен състав. От тази гледна точка да си направим труда малко поне да се замислим – как при седем човека може да се осигури тази процедура на обжалване на решенията на тричленния състав пред петчленения. Те са общо седем човека

нали ни е ясно на всички, че мандатът на целия състав на комисията е изтекъл към настоящия момент? Тази комисия тотално ще се обнови и то по волята и желанието на мнозинството в това Народно събрание.

смешно. Тази комисия трябва да продължи да работи, независимо от нейния състав, който ще бъде обновен и новият състав ще бъде благодарен на парламентарното мнозинство в това Четиридесет и първо Народно събрание, ако то не я осакати още в самото начало на встъпване на мандата на това ново ръководство на комисията. То ще бъде наистина осакатено, този нов формат на комисията, ако бъде редуциран нейният брой, ще бъде осакатен, ще бъде затруднена изключително нейната работа. Що се отнася до законопроекта на госпожа Манолова, едно непредубедено око може веднага да забележи, че всички предложения в него са продиктувани от конкретни потребности, конкретни проблеми, с които са се сблъскали членовете на комисията в досегашната си работа и тези предложения целят именно да помогнат за това работата на комисията да стане по-ефективна и да изпълни докрай възложената й мисия, а не да създава свръхочаквания у жалбоподателите, които не могат да бъдат реализирани поради несъвършената правна уредба и специално процедурата, по която се разглеждат техните жалби. Аз ви моля наистина да погледнете непредубедено, да погледнете с погледа на хора, които гледат оттук нататък, а не какво е било досега. Защото законите действат занапред, законите и промяната на законите – основната им цел е да усъвършенстват правната уредба за в бъдеще и това бъдеще трябва да бъде по-добро, както за тази комисия, така и за цялата страна. Ако ние наистина искаме тази комисия да работи за в бъдеще по един ефективен начин, ние трябва добросъвестно и добронамерено да приемем онези предложения, които вървят в тази посока, без оглед на това кой ги е предложил. Уважаеми дами и господа, аз призовавам наистина да подкрепим законопроекта на Мая Манолова. Ясно е, че ще приемете и закона на Министерския съвет, но аз ви моля наистина между първо и второ четене Правната комисия да види да види дали наистина няма да се създадат сериозни трудности в работата на комисията, ако нейният състав бъде редуциран от 9 на 7, с оглед именно на необходимостта да заседават в определени състави, които трябва да бъдат специализирани и не трябва да има дублиране на членовете на тези състави. Благодаря. Няма. Други народни представители, които желаят да вземат отношение в дебата? Няма. Дебатите са закрити. Преминаваме към режим на гласуване. Внесени са два законопроекта, ще ги подложа на гласуване по реда на завеждането им в Народното събрание. Поставям на първо гласуване на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, с вносител Министерския съвет на 21 май 2010 г. Гласували

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз правя процедурно предложение за прегласуване, първо, защото не се чуха никакви доводи против този законопроект, нито в доклада на водещата комисия. Ние чухме единствено изречението: След проведените дебати и разисквания беше подложен на гласуване... Нито в изказванията тук, в пленарната зала, се чуха някакви смислени доводи против тези предложения за усъвършенстване на процедурата пред комисията. Повтарям ви, нали вие ще изберете новия състав на комисията? Искате ли да помогнете този нов състав на комисията да работи по-добре, по-ефективно? Ако искате, подкрепете този законопроект. Между първо и второ четене, ако има някакви предложения, които са пресилени или недотам добре формулирани, да ги погледнем, да ги коригираме, но със сигурност тези предложения целят да направят работата на комисията по-добра. по-добра. Постъпете добронамерено към собствените представители, които ще изберете съвсем скоро в тази комисия. Благодаря. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, с вносител Мая Манолова и група народни представители от 28 май

Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка съгласно решението ни за удължаване на работното време:

Прекратете гласуването! Гласували 69 народни представители: за 62, 94, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Поканете господин Чаталбашев в залата.

представя на вниманието на Народното събрание предложение за промени в състава на членовете на Комисията за публичния надзор над регистрираните одитори. Господин Чаталбашев, заповядайте, за да ни запознаете с предложението си.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! „На основание чл. 35б, ал. 6 и чл. 35в, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит в съответствие с изискването на § 26, ал. 2 от Преходните разпоредби на приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 54 от 2010 г., представям на вниманието на Народното събрание предложение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Във връзка с подадена молба и на основание чл. 35в, ал. 2, т. 1 от Закона за независимия финансов одит

от закона предлагам на Народното събрание да избере за член на комисията господин Иван Кунчов Мавров, предложен от управителя на

заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, директор на териториалното поделение на НОИ в гр. Пловдив. Заемал е и други длъжности. Член е на Института на вътрешните одитори в България, както и на Глобалния институт на вътрешните одитори на САЩ. Член е на Комитета на вътрешните одитори в Европейската система от централни банки. Роден е на 7 май 1957 г., женен, с две деца. Има магистърска степен по счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство. В съответствие с изискванията на § 26, ал. 2 от Преходните разпоредби на приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит предлагам на Народното събрание да избере за член на комисията господин Христо Рашков Маврудиев – представител на Института на дипломираните експерт-счетоводители, досегашен член на комисията. Господин Христо Маврудиев е регистриран одитор и съдружник в „Софийска финансово-счетоводна компания” ООД от 2001 г., магистър по счетоводство, докторска степен по икономика, дипломиран експерт-счетоводител с над 14 години опит в областта на одита, главен асистент в УНСС. Специализирал е в Англия, Франция. Досегашен член е на комисията и съгласно чл. 35в, ал. 1 има право на втори мандат. Предложените кандидати отговарят на изискванията на чл. 35в, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит като представителят на Института на дипломираните експерт-счетоводители упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит, което е допустимо по чл. 35б, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.” Към моето предложение прилагам проект на решение, молба от Цветан Стоилов Манчев за освобождаване като член на комисията, предложение на управителя на БНБ за номиниране на Иван Кунчев Мавров за член на комисията,

„1. Освобождава Цветан Стоилов Манчев като член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 2. Избира за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори: - Иван Кунчов Мавров – с мандат до 14 ноември 2012 г., включително

Няма. Подлагам на гласуване проект за Решение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на основанията и със съдържанието, предложено ни от докладчика господин Чаталбашев. Гласували

за днес. Закривам пленарното заседание. Утре начален час на законодателна дейност